Будь ласка, колеги, прошу заходити у зал. Хочу вам нагадати, що у нас був блок, до обіду, питань фінансів та банківської діяльності, після обіду ми маємо блок паливно-енергетичного комплексу. Але перед тим важливе питання, на якому наголошували на Погоджувальній раді цілий ряд депутатів, це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів. І, колеги, це законопроект, який пройшов дуже широке обговорення і відкриває шлях для створення ряду нових громад. Громади чекають наших рішень. І я дуже прошу усіх заходити в зал, приготуватися до роботи.

більшість фракцій наполягало на тому законопроекті, я сподіваюсь, що своєю дисципліною ми зможемо забезпечити позитивний розгляд цього питання. Я прошу заходити в зал і приготуватися до реєстрації.

Отже, колеги, готові до реєстрації? Можемо проводити реєстрацію? Я прошу зайняти робочі місця і прошу народних депутатів зареєструватись для участі вечірньому пленарному засіданні Верховної Ради України. Отже, прошу зареєструватись. Зареєструвалося -362 Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. І виношу на розгляд, наголошую ще раз, проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів. просили і вимагали поставити всі фракції на розгляд і є прохання від автора, щоб ми його розглянули за скороченою процедурою. Колеги, я хочу наголосити: потім у нас є важливі питання про призначення позачергових місцевих виборів, 30 постанов, які ми маємо проголосувати і місцеві громади чекають нашого рішення тому я всіх прошу до дисципліни. І прошу підтримати пропозицію комітету, щоб ми розглянули 5520 за скороченою процедурою, колеги. Я всіх прошу підтримати, щоб ми змогли дійти до питання паливно-енергетичного комплексу, щоб ми змогли швидко і ефективно розглянути ці законопроекти. Отже, займаємо робочі місця, зараз відбудеться голосування. Заходимо в зал. Колеги, не виходимо, а заходимо в зал. я ставлю на голосування пропозицію розглянути проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад розташованих на територіях суміжних районів (номер 5520) за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати скорочену процедуру, колеги, будь ласка, голосуємо. Прошу підтримати, голосуємо.

Я ще раз зараз поставлю, колеги. Запросіть депутатів в зал, я почекаю хвилинку. Запросіть депутатів в зал, будь ласка, голови фракцій. Законопроект опрацьовувався робочою групою, я розумію, всі конфліктні моменти, які були, були зняті, і це є узгоджений, компромісний, сконсолідований варіант. я прошу підтримати його розгляд за скороченою процедурою. Будь ласка, заходимо в зал.

Колеги, я ще раз поставлю скорочену процедуру, якщо не пройде ми підемо за повною процедурою. Отже, я ставлю ще раз на голосування пропозицію, що проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів (номер 5520) розглянути за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо, прошу підтримати.

голосів, колеги, йдемо по повній процедурі. І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань державного будівництва і регіональної політики та місцевого самоврядування Федорука Миколу Трохимовича. Будь ласка, пане Миколо. Шановні народні депутати! На сьогодні на підставі положень Закону "Про добровільне об'єднання територіальних громад" відбувається активний процес формування спроможних територіальних громад. Так, впродовж 2015-2016 років було утворено 366 об'єднаних територіальних громад. Разом з тим на даний час і з огляду на попередню правозастосовну практику продовжують виникати питання щодо послідовності дій, процесів в утворенні об'єднаних територіальних громад у разі розташування територіальних громад, що об'єдналися, на територіях різних районів. Так, відповідними рішенням Центральної виборчої комісії у 2016 році не призначені вибори в 11 об'єднаних територіальних громадах. Свої рішення Центральна виборча комісія обґрунтовує необхідністю спочатку внесення Верховною Радою України змін до меж відповідних районів і тільки після цього призначення перших виборів сільських, селищних, міських рад об'єднаної територіальної громади та відповідних селищних, сільських, міських голів. Також, на думку Центральної виборчої комісії, необхідно змінювати межі міста та району у процесі добровільного об'єднання територіальної громади міста обласного значення із територіальними громадами інших сіл, селищ, міст, які розташовані на території суміжного з містом району. Враховуючи вищенаведене та з метою визначення чіткого та однозначного регулювання зазначених питань підготовлено проект Закону Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів. Законопроектом передбачається можливість утворення об'єднаних територіальних громад, суб'єктом утворення яких є, зокрема, територіальні громади міст обласного значення без зміни меж відповідних районів, а також визначення чіткої послідовності дій в процесі призначення перших місцевих виборів у територіальних громадах, утворених в результаті об'єднання територіальних громад різних районів, та зміни меж таких районів. Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування розглянув на своєму засіданні 21 грудня 16-го року проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів (реєстраційний номер 5520), внесений групою народних депутатів України. Хочу відзначити, що співавторами даного законопроекту є керівники більшості фракцій нашої Верховної Ради, а також більше 20 народних депутатів практично з усіх фракцій Верховної Ради. Законопроектом пропонується внести зміни до Земельного кодексу України, Законів України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", "Про місцеві державні адміністрації" та визначити порядок зміни меж районів та міст за поданням Кабінету Міністрів України; особливості добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів та територіальних громад, до складу яких входять територіальні громади міст республіканського (Автономної Республіки Крим) або обласного значення; порядок призначення перших місцевих виборів в об'єднаних територіальних громадах, до складу яких увійшли територіальні громади, розташовані на територіях суміжних районів, особливості проведення чергових виборів до районних рад в разі, якщо до призначення таких чергових виборів Верховна Рада не прийняла рішення про зміну меж відповідних районів. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку висловлює ряд зауважень до законопроекту та вважає, що треба його направити на доопрацювання. Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, Асоціація міст України вважає, що зазначений законопроект є актуальним та пропонує Верховній Раді України прийняти його за основу та в цілому за наслідками розгляду в першому читанні. Всебічно обговоривши питання, комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливості добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів (реєстраційний номер 5520), внесений групою народних депутатів України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон. Хочу також відзначити, шановні народні депутати, звернути вашу вагу на те, що це й прийняття цього закону з нетерпінням очікують десятки, якщо не сотні територіальних громад, і він зачіпає інтереси більше, ніж як мільйона наших з вами виборців. Тому прошу підтримати цей законопроект. Дякую. Дякую вам. Залишайтесь на трибуні. У нас три хвилини запитань до доповідача, і прошу провести запис на запитання до доповідача. Будь ласка.

Гудзенко Віталій, 92 виборчий округ. Так, за цей законопроект потрібно голосувати, тому що потрібно межі об'єднувати. Але давайте вже, чесно, заберемо те слово "добровільне" об'єднання громади. Я, практично, весь округ об'їхав, і впевнено заявляю, що 90 відсотків населення не хоче об'єднуватися. У кожного маленького села є своя історія. Ми не об'єднуємо наші громади, ми їх роз'єднуємо: спочатку забрали ПДФО, зараз об'єднаємо… Да, є винятки, але давайте покажемо цій країні, де ці гарні винятки. Нехай покажуть, що вже відбувається в об'єднаних наших громадах. Дякую. Я можу сказати, що не повністю згоден із автором цього запитання. Навпаки, приклади об'єднаних громад свідчать про протилежне. Що стосується ПДФО, то навпаки, повернення ПДФО саме об'єднаним громадам, що стосується акцизу, да, зміни… Ми з вами змінили змінили їх порядок перерахування в бюджеті на 2017 рік. Але їх обсяги будуть не меншими, ніж вони були в 2016 році для кожної об'єднаної громади. Тому це ваша, можливо, думка, але приклад і практика свідчить про протилежне. Дякую. Будь ласка, Шинькович Андрій Васильович. хто тільки… хто об'єднався, а іншим селам… іншим селам його треба повернути, тому що це справедливо. Але друге, ми маємо стимулювати об'єднання громад, і не кнутом, а конкретними речами. Наприклад, в центрі громади сьогодні в результаті ганебної так званої медичної реформи скорочують ліжко-місця з стаціонаром 5-7 ліжко-місць, коли людині ближчі на 8-10 кілометрів приїхати, ніж в район – на 30-50. Потрібно Потрібно зробити такі нормальні медичні центри, тоді люди захочуть об'єднуватися, потрібно правильно вибудувати систему освіти, щоби було доступно доїхати дороги, транспорт, шкільний автобус і багато інших параметрів. Для цього дійсно така реформа потрібна, об'єднати не зрозуміло заради чого, це неправильно. Я як мажоритарник з Хмельниччини це стверджую. Дякую. 16:21:38 ФЕДОРУК М.Т. Я з вами згоден, тому також як мажоритарник можу підтвердити, що це все потрібно робити і до об'єднання підходити з розумом, з головою. І саме тому закон називається: про добровільне об'єднання саме громад. Що стосується попереднього... попереднього запитання, то слово "добровільне" я думаю, через рік, через два ми чи наступна Верховна Рада забере і буде закон... закон буде про об'єднання громад. Цей шлях пройшли всі країни, які проводили адміністративно-територіальну реформу, потрібно приймати закон ще про адміністративно-територіальний устрій. Але з вами також згоден з тим, що і госпітальні, і освітні округи треба організовувати і проводити в залежності від того, як іде об'єднання громад. Дякую. І останнє запитання. Третьяков передає Дехтярчуку. Включіть, будь ласка, мікрофон. Останнє запитання до доповідача. Шановне товариство, це необхідний закон із пакету реформ децентралізації. Ми вже прийняли законопроект, що дозволяє добровільне об'єднання територіальних громад та без принципового рішення по 5520 наші попередні старання виявляються наполовину марними. Чому? Тому що зараз існують громади, які формально розташовані в сусідніх районах. І коли вони прагнуть об'єднатися, то вони цього зробити не можуть, не можуть ефективно розвиватися, виникає перепона у вигляді ЦВК. Наразі не призначені вибори 33 об'єднані територіальні громади, в яких проживає близько півмільйона людей. І знаєте, коли селище Демидівка, що знаходиться… і є село Пляшева, що знаходиться на відстані витягнутої руки, не дають об'єднатися в одну громаду цим селам, бо, бачите, вони в різних районах, то це дискредитація самої ідеї нашої реформи. А що робити селу на периферії району, єдиним шансом на утворення територіальної громади в якому – це об'єднання із жителями іншого району? Якщо не прийняти це рішення, за бортом децентралізації опиняться тисячі жителів сіл… 16:23:53 це, Олександр Володимирович, це виступ. І я повністю згоден з тими аргументами, які ви навели. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Дякую за доповідь, Микола Трохимович. виступи від фракцій по 3 хвилини. Ті фракції і групи, які мають бажання виступити в дискусії по даному питанню, прошу провести запис.

Від Радикальної партії Ігор Мосійчук. Ви будете виступати, так? Будь ласка, пане Ігор. Шановні колеги, шановний український народе, зараз, розглядаючи цей законопроект, хотів би звернути увагу перш за все на свою батьківщину, на Полтавщину, на те, що відбувається у нас в області, і те, що, по суті, являється протекцією держави. Українське село, українські селяни, які годують українську націю, наразі перебувають в стані стагнації. І це не тільки питання, яке я вже піднімав з цієї трибуни: щодо селян, яких просто труять вірніше, власники "Кернел Груп", – а це в цілому. І ця проблема в цілому полягає в чому? Полягає в тому, що методично політикою нинішньої влади українське село, українські селяни доводяться до повного зубожіння. деякі депутати роблять все, щоб скасувати мораторій на продаж землі. Для чого? Для того, щоб такі як Веревський і йому подібні могли скупити українську землю за безцінь, а українські селяни пішли жебраками. Дурять селян. Складають угоди про використання паїв, підроблять підписи. До мене надходять тисячі звернень. Без перебільшень відбувається по суті геноцид українського села. Але я хотів би нагадати владоможцям зараз, що якщо це не буде зупинено, якщо в цьому парламенті не почнуть думати про Україну, про українців, про українське село, то у відповідь отримають Коліївщину. У відповідь отримають те, що селяни візьмуть до рук вила, коси і просто повиносять з владних кабінетів тих корумпованих чиновників, які допомагають грабувати українських селян, які допомагають знищувати українську націю і державу. Тому, користуючись нагодою, звертаюсь до вас, звертаюсь до уряду, звертаюсь до Президента. Схаменіться, бо лихо вам буде. Бо ви розбудите націю, яка змете вас з лиця землі. Слава Україні! Дехтярчук Олександр Володимирович, "Блок Петра Порошенка", будь ласка. Фракція "Блоку Петра Порошенка" пропонує підтримати законопроект, так як він є надзвичайно важливим. Хочу зазначити, що законопроект має ще одне додаткове і дуже важливе навантаження. Він практично здійснює ще один процес декомунізації. Адже в Західній Україні межі районів створювалися свого часу радянською владою з врахуванням відповідної кількості в тому чи іншому населених пунктів членів Комуністичної партії. Цей законопроект дозволяє громадам утворювати об'єднання територіальних громад відповідно до своєї традицій, відповідно до своїх звичаїв і проводить певну декомунізацію. Закликаю всіх присутніх у залі підтримати даний законопроект, який свого часу у нас вже не вистачило голосів. Шкода, що зараз відбуваються ще засідання кількох комітетів, і знову ж я бачу у залі, що відсутні ряд депутатів. Прошу всіх відповідно підтримати цей законопроект, відкинути якісь політичні амбіції, адже він необхідний для процесу децентралізації. Дякую. Дякую. Долженков Олександр Валерійович, "Опозиційний блок". 16:29:12 ДОЛЖЕНКОВ О.В. Шановні колеги, от тут говорять про те, що зазначений законопроект є нагальним і необхідним з точки зору вирішення питання децентралізації. А я вважаю, що він нічого спільного з децентралізацією і формуванням фінансово самодостатньої територіальної громади взагалі немає. Наслідки децентралізації ми вже відчуваємо. Основну податкову базу у місцевих бюджетах у вигляді податку на доходи фізичних осіб було забрано реформою, яка була запропонована чинним урядом під дуже гарною назвою – щодо проведення бюджетної децентралізації. Що ми маємо натомість? Ми маємо відсутність 25 відсотків ПДФО в бюджети сіл, селищ, бюджети районних міст. Більше того, ПДФО мають лише об'єднані територіальні громади, як говорили попередні доповідачі, представники коаліції. Так, шановні колеги, ви ж самі голосували за зазначені законопроекти, а тепер ви як мажоритарники говорите, що буцімто людям не вистачає відповідного фінансового ресурсу, відповідно їм не вистачає податкових надходжень для формування дохідної частини місцевих бюджетів. Необхідно перед голосуванням було зважити всі наслідки. Фракція "Опозиційний блок" попереджала про ці негативні наслідки, оскільки замінити акцизним податком з роздрібного продажу підакцизних товарів ПДФО неможливо. ПДФО формує місцеві бюджети на 50 відсотків, тоді як інший, зараз акцизний податок лише формує на 15 відсотків дохідну частину. Дивіться, який дисбаланс зараз існує в місцевих бюджетах. Що стосується альтернативного шляху вирішення зазначеного питання і проведення дійсної децентралізації з точки зору забезпечення фінансової самостійності територіальних громад, то фракція "Опозиційний блок" готує цей пакет документів, який, зокрема, і містить положення щодо повернення відповідних норм в Бюджетний кодекс України, відповідно до яких ПДФО повинно бути одним з формуючих, податкоформуючих елементів бюджетів органів місцевого самоврядування. Як ПДФО, так і податок на прибуток на прибуток це – прямі податки, які повинні бути, залишатися на місцях, оскільки саме органи місцевого самоврядування повинні бути зацікавлені у відкритті нових підприємств, у створенні робочих місць, адже зазначені податки прямі будуть залишатися в місцевих бюджетах і будуть використовуватися задля вирішення питань місцевого розвитку територіальних громад. Тому зазначений законопроект не є системний, він не вирішує питання щодо посилення фінансової самостійності. І, більше того, життя територіальних громад і їх потреби не потрібно лише вимірювати якимись там назвами з точки зору декомунізації, це повний абсурд. Дорогі друзі, ми не вперше звертаємось з проханням підтримати підтримати місцеве самоврядування. Говорити про любов до народу ми можемо всі перед виборами. Але, насправді, нас вибирали сюди для того, щоб ми представляли інтереси наших виборців. І законопроект 4676, який ганебно був провалений. По суті, показав наше ставлення до людей. Тому не зробимо таку помилку зараз. 5520 – це доопрацьований, уніфікований і погоджений багатьма нами законопроект. Шановні друзі, минулого року 40 постанов Центральної виборчої комісії про відмову, призначенні перших виборів територіальних громад, які межують На жаль, двояке читання законопроекту і закону не дозволяє нам продовжити добровільне об'єднання громад.

хто за народ, а хто тільки говорить про любов. Давайте не будемо піаритись, давайте ми підтримаємо реально місцеве самоврядування. І все ж таки, я привітання хочу передати від Артемівської, Андріївської, Очеретянської, Помічнянської, Голопристанської, Гостомельської, Зорівської, Воютицької, Краснопільської, Лука-Мелешківської, Росошанської, Оваднівської, Любимівської, Обухівської, Бахмуцької, Олишанської, Радсадівської, Знам'янської, Маяківської, Дмитрівської, Новогалещинської, Сенчанської, Бокіймівської, Демидівської, Зборівської, Товстенської, Хоростківської, Грицівської, Нетішинської, Новодністровської, Ротмістрівської, Холминської, Воютицької, Тернівської, Городищенської, Гніванської територіальних громад, які прийняли рішення про добровільне об'єднання, їм Центральна виборча комісія не дає старт на перші вибори. Наш з вами обов’язок їх підтримати, наш обов’язок почути кожну людину цієї територіальної громади і дати їм можливість, і дати їм право на місцеве самоврядування, на самовизначення це реальний шанс, щось змінити в житті наших громад, це реальний шанс підтримати місцеве самоврядування. Прошу проголосувати "за". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від партії "Відродження" – Кіссе Антон Іванович.

обращая внимание на методику Кабинета Министров объединение громад, где ряд пунктов нашего закона практически исчезли. Не учитывается вопрос этнического населения тех или иных населенных пунктов. И последнее,

Шановні колеги! Фракція "Батьківщина" не буде голосувати за цей законопроект тому що він абсолютно чітко і однозначно направлений на знищення сільської поселенської мережі. Що робить уряд, який представлений багатьма фракціями, які сьогодні є в парламенті? Спочатку вони забрали у сіл і селищ податок з доходів фізичних осіб, потім об'явили їх не спроможними і на основі цього почали формувати начебто добровільне об'єднання. І доповідач тут набрався нахабства і по суті заявив на всю Україну з цієї трибуни, що добровільне об'єднання буде в скорому майбутньому закінчуватись, тому що у них є плани примусового об'єднання. Цей депутат абсолютно безвідповідально тут відповів за всю Верховну Раду, що тут знайдеться 226 негідників, які зможуть проголосувати за примусове знищення сіл і селищ України. Що зараз відбувається? Ви тільки подумайте, шановні колеги, податок з доходів фізичних осіб, потім провели прийняття так званих перспективних планів, якщо казати про Херсонщину, то з 300 сільських селищних рад зараз залишається всього-на-всього 40. Всі інші мусять бути знищені, вони мусять зникнути в процесі цього об'єднання. Деякі громади дійсно об'єдналися під тиском погроз, які тут висловлював голова комітету про те, що добровільне об'єднання зникне і вони зараз поринули в абсолютний хаос, тому що вони не знають як фінансувати районну лікарню, як будуть фінансуватись школи і зараз багато шкіл в об'єднаних громадах стоїть на порозі закриття, а багато з них закрилися тому що фінансового ресурсу абсолютно не вистачає. Немає ніяких прорахунків, які б свідчили про спроможність тих громад, які об'єднуються. Зараз за будь-яку ціну представники провладної більшості хочуть зробити не децентралізацію, а за будь-яку ціну знищити більшість сільських рад для того, щоб прийти до спокійного продажу землі сільхозпризначення, пригнобивши сільське населення, дезорієнтувати їх, забравши у них будь-які можливості жити, тому що там не буде школи, не буде лікарні. І сьогодні на наше переконання таке примусове об'єднання воно веде к одному – к знищенню поселенської мережі. Що ви пропонуєте зараз? Ви пропонуєте з декількох районів чи навіть областей об'єднувати села в одну громаду. Це суперечить 140 статті Конституції і українському законодавству. Спочатку змініть територіальний устрій, а потім робіть от таке добровільне об'єднання. Ми переконані, що примусове об'єднання під красивими гаслами… під красивими гаслами начебто децентралізації веде к одному – к знищенню українського села, поселенської мережі і перспективам продажу землі сільхозпризначення, за який щиро пропагандує і "Блок Петра Порошенка", і "Народний фронт". Останній виступ від фракцій, від фракції "Самопоміч", Семенуха. І потім будуть виступи від народних депутатів. Будь ласка. 16:41:59 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановний пане Голово! Шановні колеги! Сила цієї держави, безумовно, в громадах, містах і селах, а розвиток і зміцнення місцевого самоврядування це, безумовно, ствердження національного суверенітету. І на цьому шляху створення об'єднаних територіальних громад – дуже важливий крок. Цінність цього законопроекту, що він розв'язує ту проблему, яка сьогодні є при об'єднанні територіальних громад, коли утворюючі громади знаходяться в межах різних районів і це, безумовно, радянський рудимент з яким треба закінчувати. А Центральній виборчій комісії надається право, можливість призначати вибори в таких об'єднаних територіальних громадах до моменту змін меж відповідних районів. Але давайте сьогодні говорити значно більше про державну політику щодо децентралізації, бо держава, насамперед, має любити грошима. Протягом декількох минулих тижнів ми зустрілись з багатьма мерами, селищними головами вони всі в один голос волають, у цій країні триває повзуча централізація. Колеги, ця Верховна Рада наприкінці минулого року своїм голосування внесла зміни до Бюджетного кодексу фактично пограбувавши бюджети громад, переклавши непосильний тягар щодо фінансування сплати комунальних житлових послуг, закладів освіти, закладів охорони здоров'я, відшкодування перевізникам проїзду пільговиків. П'ятивідсотковий роздрібний акциз на паливно-мастильні матеріали. Згадайте, під якими благими намірами точилась дискусія у бюджетну ніч щодо цього податку! 800 мільйонів гривень зібрано з початку цього року щодо цього податку, податку, який є одним з бюджетоутворюючих для місцевих громад. Жодної копійки не повернено громадам, а, відповідно, людям! То в чому ж тоді полягає державна політика? Однією рукою ми забираємо від людей 800 мільйонів гривень, а другою власними силами, застосувавши сили до власних ветеранів війни, які ціною свого життя пішли на фронт у 2014 році, розганяємо їх на Сході і в наступну мить відправляємо ешелони до окупанта. То чи є це державна політика або чиєї ж держави така політика? "Самопоміч" вимагає негайно розглянути і ухвалити Закон про тимчасово окуповані території і раз і назавжди заборонити торгівлю на крові. Ми вимагаємо від уряду негайно повернути 800 мільйонів гривень місцевим громадам, ми вимагаємо негайно зробити прозорим процес розподілу 15 мільярдів гривень для громад, селищ, щоби не робити мерів рабами центральної влади. Дякую. Колеги, переходимо до наступного розділу – виступи народних депутатів України. І я прошу провести запис від народних депутатів.

Прошу передати слово Ігорю Гузю. Ігор Гузь, 19 виборчий округ, Волинь. Шановні друзі, увага! Я хочу звернути вашу увагу, ну, нащо нам все в один флакон збивати. Госпітальні округа, проблеми ті, інші, одне питання стоїть – дайте можливість двом селам з різних районів об'єднатися. Ну, скільки можна просити? Я вже десятий раз виступаю з цього приводу, пану тут з "Батьківщини" окремому, та вас проклинають в Овандівській громаді, проклинають, бо вони не можуть півтора року об'єднатися, бо в них два райони є: Турійський і Володимир-Волинський. І села з двох районів хочуть об'єднатися, дайте їм таку можливість. Ви гальмуєте цей процес, шкодите децентралізації, шкодите цим людям. Таких громад є десятки, таких громад будуть сотні. Тому питання цього законопроекту дуже просте дати можливість селам з двох різних районів об'єднатися в одну громаду. Крапка. Все інше, да, є проблеми з тим, з тим, з тим, ну, це питання технічне. Воно не потребує коштів, воно не потребує нічого, тільки нажати кнопку і запустити дати можливість. Ще раз кажу, тим – хто хоче, якщо не хочеш - не заставляють, ну, якщо села хочуть з різних районів об'єднатися, дайте їм можливість, я вас дуже прошу. Голосуємо за. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, одна хвилина, репліка Івченко. Названа фракція, це теж в Регламенті передбачено, коли названа фракція щоб була репліка. Одна хвилина. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Я хочу звернутися до колеги і нагадати вам, що коли розпочиналася децентралізація, ви, напевно це пам'ятаєте, то міста обласного значення, обласні центри мали 75 Яценюка запропонував їм формулу: даємо вам 60 відсотків ПДФО, але медичні, освітні послуги підуть безпосередньо з центрального уряду. Далі ви їм отдали пільги, далі ви їм отдали перевізників і далі ви їм отдали комунальні послуги і ще ви їм віддали адмінтехперсонал і непедагогічний або там немедичний персонал. Та вас проклинає вся Україна! Вся Україна проклинає це обман, тому що забрати кошти, пообіцявши реальну децентралізацію, ви забрали можливість у людей сьогодні вільно функціонувати в цих громадах. Це по-перше. По-друге, стосовно цього закону. Колеги, має бути все системно. "Батьківщина" завжди говорить: а як ми будемо об'єднувати громади, коли "собєз" буде йти з одного району, Держкомзем буде йти з того ж району… ГОЛОВУЮЧИЙ. медична, освітня субвенція буде йти теж з іншого району. Давайте системно, не розтягувати цей процес. Ми вам казали з самого початку: занесіть п'ять законів – зміни до Бюджетного кодексу, передачу землі територіальним громадам, безпосередньо щодо "собєзу", щоб це було, і зміни меж районів. Тоді це буде системно, а так ви створюєте в цій громаді безпосередньо соціальну несправедливість, коли вони мають утримувати а кошти будуть переходити з рішення районної ради сусіднього району. Це несистемно і непрофесійно. Шановні колеги, я хотів би не до емоцій, а до усвідомлення того, що ми робимо, і чи все ми робимо, почергово кроки, розуміючи, чим ми маємо закінчити. Хотів би почати з того, що, безперечно, немає в нас іншого шляху до ефективної влади, як створення дієвих місцевих громад і дієвого місцевого самоврядування. Друге: у нас немає іншого шляху, через тільки децентралізацію ця ефективність місцевого самоврядування може бути досягнута, а це означає, що ці громади мають бути спроможними цю децентралізацію прийняти. І нарешті третє. Ми маємо вчитися в когось, бо ми самі помилок не зуміємо зробити, життя коротке. Вся Європа – і не лякайте тут ніякими дурними гаслами – прийшла до об'єднання, починаючи з добровільного і закінчили примусовим. І ми прийдемо до того. І не лякайтеся примусового, бо ефективна влада будується, як єдине ціле, а не як окремі її частини. А тепер по суті законопроекту. Також треба розуміти, що ми не можемо борючись за якісь конкретні речі, не бачити цілого, більше того, йти неконституційним шляхом. Ми маємо розуміти, що ми не маємо права штовхати парламент на неконституційний шлях. Не може бути, що мета виправдовує засоби. Це вже було за радянщини. А тепер чому, що ми робимо даним законом? Зміна меж району, це конституційна прерогатива виключно Верховної Ради. А ми кажемо, тепер Верховна Рада до того не має ніякого відношення, міняйте собі межі району, як вирішили сусідні територіальні громади. Ну, я це просто мушу казати. Тільки тому, що ми маємо розуміти, що ми робимо. Друге. Ми маємо розуміти, що не може бути об'єднання територіальних громад, неузгоджене стратегією не тільки освітніх, не тільки медичних, а й, вибачте, судових, прокурорських, поліцейських округ. І якщо ми це не бачимо в стратегії, то ми тоді робимо те, що "не налазить на голову". І такої синхронізації сьогодні ніхто не запропонував. І тому мені здається, що треба було б нам зупинитися, проаналізувати, що ми зробили, перейти відверто до того, щоб перевести це все в русло конституційного, правового поля. І дальше рухатися, розуміючи свою відповідальність. Емпіричні подібні речі ні до чого доброго нас не доведуть. Дякую. Від "Народного…" Драюк Сергій передає слово Бурбаку Максиму. Будь ласка, пане Максим. Громадяни, народ України, який зараз з нетерпінням дивиться, чекає на позитивний результат і позитивне голосування за законопроект 5520, яким передбачається можливість об'єднання громад в межах різних районів. Це дуже важливий законопроект і навколо нього, як завжди у цьому скликанні, знову ж таки дуже багато чуток, фейків, а деколи і відвертої брехні. Брехні про те, що громади не треба об'єднувати, не заважайте, про те, що забрали гроші. То скажіть, будь ласка, той палкий виступаючий, який розказував зараз з трибуни, що нас проклинають, то підіть у село, поговоріть з ними. Чому ж ви одразу ж після оголошення виборів всім складом ідете у ці об'єднані територіальні громади, а потім публікуєте переможні реляції, що ви їх виграли. Де ж тут логіка, розкажіть мені? Тут ви паплюжите, привозите сюди сільських голів, брешете їм в обличчя, а тепер розказуєте, що це не треба приймати. Хочу розказати про 204 виборчий округ, звідки я Громада з центром у місті Новодністровськ. Прикро, але так сталося, це місто обласного значення, і всі 5 сіл навколо вони не можуть об'єднатися, тому що немає закону. Кожного разу приїжджаю і кажуть: шановний депутате, ваша позиція по 5520 – це вирішальна для нас. Ми хочемо побачити, хто нарешті насправді відстоює інтереси громади, а хто відверто бреше людям, користуючись цим лише перед виборами. То це буде лакмусовий папірець, хто зараз у залі підтримає цей законопроект, а хто буде потім розказувати на численних ефірах і ток-шоу, що вони за людей, що вони за село і вони хочуть, щоб воно жило. Тому я ще раз звертаюся до всіх депутатів: давайте проголосуємо і дамо можливість таким громадам як Новодністровська об'єднана територіальна громада нарешті провести вибори і працювати далі, тому що другий рік із-за того, що ми не приймаємо це рішення, вони не отримують фінансування з центрального бюджету на інфраструктурні проекти, на ремонт доріг, на будівництво садочків, на електрифікацію села – нічого. Тому що є показові позитивні приклади тих громад, які об'єдналися, які вже отримали позапланові надходження для виконання інфраструктурних проектів. Тому, шановні, будь ласка, настав час істини у цьому питанні: хто підтримує, той, справді, боліє за майбутнє громади, а хто не підтримує – це ретрогради, які хочуть зупинити реформу. Голосуємо!

це головний ресурс для розвитку місцевих громад. Яку ми бачимо сьогодні ситуацію? Влада хоче позбавити українців права володіти своєю землею. 55 народних депутатів звернулись до Конституційного Суду з вимогою скасувати мораторій на заборону продажу земель сільськогосподарського призначення, який, на превеликий жаль, діє лише до кінця року. Скоро уряд збирається внести до парламенту Закон про ринок земель, давши можливість прийти в Україну транснаціональним корпораціям. Земля має годувати тільки українських селян, тільки українських людей, тільки українського фермера і лише продавати продукцію можна, а не землі, а не землю. Земля – це той ресурс, який даватиме податки до місцевих бюджетів, яка годуватиме місцеві громади. Замість того, щоб продавати землю ми вимагаємо від уряду інвентаризувати землі. Скільки в нас взагалі в Україні земель? Скільки мільйонів гектарів не витребуваних паїв? Від померлих, які померли люди немає спадкоємців. Скільки в корупційному режимі здаються в оренду землі районним адміністраціями за хабарі. І в кишені кладуть ці гроші замість того, щоб податки йшли до місцевих бюджетів. Ми вимагаємо не продавати землю, а навести лад із цією землею, щоб вона годувала українських селян. І з цією метою фракція Радикальної партії ініціює зміни до Конституції України. Наприклад, стаття 22 Конституції Польщі говорить, що основна форма господарювання на селі це сімейні Ми звертаємося до всіх колег депутатів, давайте раз і назавжди скажемо, що головний господар на українській землі – це фермер, це український селянин для того, щоб назавжди зняти питання транснаціональних корпорацій, деребану землі, передачі її у власність іноземцям. Давайте закріпимо в Конституції, на рівні Конституції, що головна форма господарювання в Україні на землі – це фермерські господарства. І назавжди знімемо питання, хто має бути господарем на українській землі. Тому я ініціюю, наша фракція, наша партія

за українським фермером, не дати її роздерибанити транснаціональним корпораціям, які прийдуть з однією метою – метою наживи, метою пограбунку українського села. Українська земля повинна служити українцям і нашим фермерам.

полягає в назві цих законопроектів, де постійно фігурує слово "добровільне" і постійно розповідають, що нібито, це добровільне об'єднання і що нібито люди самі вирішують. Але ж це відверта неправда, жодного добровільного об'єднання не відбувається тому що людей, мешканців відповідних населених пунктів ніхто не питає, рішення приймають відповідні сільські ради, міські ради, людей ніхто не питає. Більше того, ці рішення приймаються, здебільшого їх примушують примати, здебільшого у відповідності до перспективного плану, який взагалі ухвалюється виконавчою владою, тобто, людей подвійно ніхто не питає. Тобто, давайте все ж таки говорити відверто: ніякого добровільного об'єднання громад немає. Добровільне об'єднання було би тоді, якщо би ухвалили Закон про місцеві референдум і таке об'єднання відбувалося б лише за наслідком відкритого, прямого волевиявлення відповідної громади, коли мешканці би прийшли і на такому референдумі проголосували за об'єднання одного села з іншим, або села з райцентром, або з облцентром, тоді би це було б добровільно. А через те, що таке не відбувається, що ми бачимо зараз, як наслідок? Як наслідок, ми бачимо те, що це добровільне об'єднання іде на – так зване, добровільне об'єднання, насправді недобровільне – іде виключно на користь райцентрам і обласним центрам, великим містам; від таких об'єднань майже ніякої користі немає. І це насправді доводиться дуже просто політичною арифметикою, коли є об'єднання навколо райцентру і, як наслідок, в об'єднаній громаді серед виборців десь 60-70, а то й 80 відсотків виборців такої об'єднаної громади представляють представляють мешканці райцентру, то очевидно, очевидно, що депутати відповідної ради будуть працювати на інтереси районного центру або обласного центру, а не відповідних сіл. І навіть не тому, що вони такі погані, а просто через те, що вони працюють на своїх виборців. І якщо більшість їхніх виборців є в райцентрі, то очевидно всі гроші підуть в райцентр, це ж абсолютно очевидна політична арифметика, не треба тут нічого вигадувати. І, як наслідок, наслідок цієї, абсолютної неправильної, політики є той факт, що через рік, два, три маленьких сіл в таких об'єднаних громадах взагалі не буде існувати і вони просто вимруть, тому що жодна копійка на ці І, чесно кажучи, складається враження, що це все спеціально готується до впровадження ринку землі, щоб вигнати спочатку селян із своєї землі, а потім спокійно цю землю розпродати. Тому відповідно за жодні такі законопроекти, де немає реальної добровільності, а є примусове об'єднання, голосувати нормальним депутатам не можна.

тут деякі члени коаліції переживають за неконституційність цього законопроекту. Давайте ми ввійдемо в русло Конституції, у нас агресія, на нас напали і атакували, то давайте ми оголосимо війну, оголосимо територію і це буде конституційно. Цей закон є конституційний, тому що він описує реальність українську, він бореться з радянським анахронізмом, який був для того, щоб тримати людей в узді. Об'єднані громади є тим новим явищем, яке несе свободу громаді вирішувати що і як вона має робити. Справді є складності, справді в одній ОТГ навіть в межах одного району. Поліція з одного району, податкова – з іншого району, МНС – з третього району. Це правда, але це шлях до будівництва нового територіального устрою країни. Тому цей закон має бути підтриманий як закон розвитку української незалежної інституційної держави. Але є і інші питання, розмовляючи з мерами міст, от сьогодні під час обіду прочитав лист від голови сільради Богодухівського району Харківської області. Кажуть, хлопці і дівчата так все добре починалось, добре закінчується, ви передали на нас обов'язки, не передали нам грошей! Ми не маємо ні доріг, ні інфраструктури, а за все відповідаємо, йде мовна руйнація бюджетної децентралізації. І це дзвіночок для нас з вами, роблячи однією рукою щось добре, інші олігархічні кола побачили конкуренцію народу, собі і хочуть знову всіх до ноги. І це є величезна небезпека українській державі, руйнація бюджетної децентралізації і окуповані території з торгівлею на крові. Колеги, обговорення завершили. Зараз надаю згідно Регламенту, заключне слово доповідачу три хвилини і через три хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Тому я дуже переконливо прошу голів фракції запросити всіх депутатів в зал і секретаріат Верховної Ради запросити всіх депутатів в зал, через три хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. Будь ласка, Микола Трохимович. 17:05:06 ФЕДОРУК М.Т. Шановні народні депутати, шановний пане Голово! Вже не перший раз навколо законопроектів, що стосуються децентралізації йде така запекла словесна боротьба. І це дуже добре, адже бореться нове із старим. Звичайно реформувати щось, змінювати щось надзвичайно важко, ламати стереотипи, які склалися роками також надзвичайно важко. Хочу відзначити те, що той шлях, який ми проходимо з вами він не є якимись особливим і не є якимось унікальним, цей шлях пройшли всі країни, успішні країни, і Західної і Східної Європи. Всі європейські країни проходять реформу децентралізації, реформу адміністративно-територіального устрою безперервно протягом багатьох років. І те, що випало нам з вами робити, це також надзвичайно відповідально. Але ми робимо це, враховуючи думку і робимо це опираючись на добровільність, хто б що не говорив, але ніхто насильно не буде об'єднувати громади з різних районів, районів, з різних населених пунктів, якщо вони цього не бажають. А якщо приймає рішення рада, сільська рада це також обранці народу і вони висловлюють тих мешканців, які їх обрали. Тому всі закиди про те, що це не добровільно є неправдивими і є відвертою маніпуляцією. Тим більше те, що це приводить до якихось… зникнення, знівелювання місцевого самоврядування знову ж чергова брехня. Тому я звертаюсь до всіх тверезомислячих депутатів Верховної Ради, відповідальних депутатів Верховної Ради: нам треба продовжувати цю надзвичайно важливу реформу результати якої вже відчувають мешканці 336 об'єднаних громад. Я прошу вас підтримати цей законопроект і дати далі новий поштовх об'єднанню громад. Я впевнений в тому, що проти об'єднання і створення об'єднаних громад виступають деякі райони, районні керівники, тому що в майбутньому їх роль, роль буде знівельована і їх. взагалі, не буде. І тому вони стоять на тому, що це не потрібно, що це потрібно лишити так, як є. Але так, як є не може бути нам треба реформувати. Я закликаю всіх Це знову ж таки той, хто говорить, що не буде ніякого… Верховна Рада може… лише Верховна Рада змінити адмінтерустрій. І, дійсно, в цьому законопроекті це передбачено, що Верховна Рада буде приймати рішення про зміну меж районі, але вже після того як відбудеться об'єднання Закликаю ще раз і хочу довести рішення комітету прийняти цей законопроект і за основу і в цілому. Дякую за увагу. Колеги, ще завершальне слово – віце-прем'єр-міністр, Геннадій Зубко, який займається, власне, питанням регіонального будівництва. Включіть мікрофон, дві хвилини. Шановні колеги, я ще раз хотів би повернутися до трьохрічної давнини, коли першого квітня 2014 року, приймаючи концепцію реформування місцевого самоврядування ми дали перші можливості для підсилення місцевого самоврядування і передати повноваження тим, хто міг, об'єднавшись, взяти на себе ці повноваження. Сьогодні добровільне об'єднання, воно проходить, практично, в усіх регіонах, і 366 громад вже є. Але багато громад залишилось поза увагою, поза можливостями відновити історичне об'єднання і створити ті громади, які все життя існували, але були поділені під час Радянської влади, які були поділені для того, щоб ними було простіше керувати. Тому безпосередньо я хотів би подякувати народним депутатам, комітету, які активно відпрацювавши цей законопроект, дають можливість сьогодні великій кількості громад подивитися з надією, в першу чергу, на парламент, який підтримує її, і в другу – те, щоб дати зростання економіки через збільшення потужності таких громад. Я хотів би ще раз закликати: ця каденція є реформаторською. Всі фракції, які починали у 2014 році впровадження реформ, я прошу не зупинятися. Сьогодні для нас ключовий момент, і в напрямку децентралізації, в енергоефективності, а також в напрямку ведення будівельного бізнесу в Україні. Але це все сьогодні вкладається одне слово – "громада": освіта, охорона здоров'я, адміністративні послуги, соціальний захист. Для цього ми повинні створити потужний, взагалі, фундамент для держави України, якою є об'єднана територіальна громада. Ще раз закликаю всіх не спинятися на впровадженні реформ, продовжувати їх і підтримати своїх колег, які, відпрацювавши цей закон, внести його парламент і сьогодні ми очікуємо, і велика кількість людей очікує прийняття цього закону. Дякую за увагу. Дякую. Колеги, ми завершили обговорення. Прошу займати робочі місця. Переходимо до прийняття рішення. І, колеги, я хочу нагадати, ми вже раз обговорювали цей законопроект, потім була створена робоча група, авторами цієї робочої групи і співавторами законопроекту стали практично представники усіх фракцій, це одна з фундаментальних реформ, яку ми проводимо. І даний законопроект дає право, наголошую, право громадам, які хочуть об'єднатися з різних районів, щоб вони могли це право реалізувати. Ми не можемо обмежити це право людей і обмежити це громад. Ми відкриваємо шлях десяткам новим громадам, які можуть появитися в результаті цього закону. Колеги, я поставлю за основу. Я знаю, що деякі фракції виступали і говорили, що тільки за основу підтримують. Так? Я прошу підтримати за основу цей законопроект. Я прошу не гальмувати цю реформу, а дати можливість і змогу, щоб ми змогли реформу продовжувати, реформу місцевого самоврядування і реформу децентралізації, колеги. Прошу, заходять депутати, прошу, колеги, зайняти робочі місця і переходимо до прийняття рішення. І я сталю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів (номер 5520) за основу, колеги, спочатку за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо, підтримаємо місцеве самоврядування, голосуємо. Голосуємо, колеги.

Тепер я поставлю пропозицію комітету в цілому. Я ставлю в цілому пропозицію комітету. Хто підтримує в цілому законопроект 5520, прошу проголосувати. Прошу голосувати.

Нема голосів за пропозицію комітету. Приймається за основу, пропоную вам провести сумлінну роботу до другого читання. Колеги, я поставлю пропозицію повернутись до голосування в цілому, якщо зал підтримає. Я ставлю пропозицію повернутись до голосування в цілому. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати. Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

Колеги, в залі є депутати, які заперечують. колеги. Я ще раз поставлю, це буде останній раз. За пропозицію повернутись до голосування в цілому,

Зал підтримав дану пропозицію. І я ставлю проект Закону 5520 в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати в цілому 5520 за рішенням залу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

– "за". Рішення прийняте. Вітаю профільний комітету. Вітаю всіх, долучених до даного законопроекту. Ми підтримали місцеві громади. І, колеги, я прошу уваги всіх: у нас є 22 постанови на проведення позачергових виборів – наступне питання порядку денного. Я дуже прошу, колеги, дисципліновано 22 голосування, не виходити з залу, щоб ми змогли їх пройти – і дати можливість місцевим громадам провести вибори у встановлений терміном законопроект. Отже, я ставлю на розгляд Постанову про призначення позачергових виборів.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

І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Бойко Олену Петрівну. Шановні депутати, шановний головуючий! Інформую, що Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики, місцевого самоврядування на своєму засіданні 22 лютого 2017 року розглянув загалом 24 клопотання окремих місцевих рад про призначення позачергових виборів, зокрема 21 сільського, 2 селищних, 1 міського голів у зв'язку з достроковим припиненням їх повноважень на підставі положень статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Підстави дострокового припинення повноважень голів наступні. За власним бажанням – 20 випадків, у зв'язку зі смертю – 3 випадки, у зв'язку з набранням законної сили рішень суду про притягнення до відповідальності за порушення, пов'язане з корупцією – 1 випадок, Швайківський сільський голова Бердичівського району Житомирської області. За результатами розгляду цих клопотань народними депутатами, членами комітету у Верховній Раді України були зареєстровані відповідні проекти постанов з реєстраційними номерами 6157-6157-22 Комітет, керуючись нормами Закону України про місцеві вибори, на своєму засіданні ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України призначити позачергові вибори окремих сільських, селищних, міських голів на неділю 11 червня 2017 2017 року. Отже, просимо підтримати рішення комітету. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, пані Олена, ми зараз переходимо в систему: ви зачитуєте проекти і ми голосуємо, так, пані Олена? Колеги, я прошу всіх уваги! Зараз представник комітету, головуючий підкомітету буде зачитувати проект Постанови про призначення позачергових виборів, а після того ми будемо голосувати. Якщо по будь-якому з тих рішень є заперечення, прошу озвучувати з місця і прошу озвучувати шляхом підняття рук. Колеги, це наш обов'язок Верховної Ради України – призначення позачергових виборів. Я сподіваюсь, тут не буде ніяких дискусій, а буде загальна підтримка залу. Ми можемо перейти до процедури? Постанова 6157. Проект Постанови про призначення позачергових виборів Гальжбіївського сільського голови Ямпільського району Вінницької області. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування проект Постанови 6157. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. За-193 Колеги, давайте я… Зараз повернемось. Я прошу всіх народних депутатів зайти у зал, зайняти робочі місця. Після прийняття рішення люди порозходились просто. Прошу запросити депутатів у зал. Я даю 1 хвилину, щоб депутати зайшли у зал.

це питання призначення позачергових виборів, яке чекають місцеві громади. Я думаю, тут не може бути політичних дискусій з цього приводу. І я прошу зараз зайти у зал, я зараз поставлю ще раз на голосування повернення до питання проект Постанови 6157. Прошу зайти у зал і зайняти робочі місця. Отже, я ставлю пропозицію на голосування повернутись до проекту Постанови про призначення позачергових виборів у у Вінницькій області (6157). Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

Я не розумію, колеги. Хтось є проти в залі, проти призначення позачергових виборів? Люди просто повиходили з залу. І я прошу попросити людей зайти в зал.

Колеги, я ще раз закликаю депутатів зайти в зал. І я ще раз поставлю на повернення до цього законопроекту.

Отже, колеги, я ще раз поставлю пропозицію на голосування повернутись, якщо не буде голосів, відхиляємо, переходимо до наступного законопроекту. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту постанови про призначення позачергових виборів

Колеги, ми зараз, або припиняємо ці питання і переходимо до наступного, або я ще раз поставлю на повернення. Ще раз, останній раз ставлю, колеги, прошу зайняти робочі місця, не ходити по залу. Це питання поза політикою, це питання поза політичними дискусіями – призначення позачергових виборів. Будь ласка, запросіть, хто є в кулуарах, в зал, займіть робочі місця, підтримаємо місцеві громади. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Постанови про призначення позачергових виборів Ямпільського району Вінницької області 6157. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Ми повернулись. І я ставлю на голосування проект Постанови про призначення позачергових виборів 6157. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо.

Прошу підтримати.

прошу проголосувати, прошу підтримати

Колеги, я прошу повернутись в зал. Я прошу зайняти робочі місця, кожен голос має вагу після цього голосування. Я прошу проголосувати за повернення до постанови. Прошу проголосувати за повернення до постанови, прошу підтримати.

Ми повернулись, 235, рішення прийняте. Я повторно ставлю 6157-8 в цілому, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Будь ласка, уважно на своїх робочих місцях голосуйте.

Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Прошу підтримати, колеги, прошу проголосувати.

Усі документи були роздані, всі документи є на руках вони були наперед кожному депутату видані. Ми називаємо номер постанови для швидкості просто.

прийнята. Колеги, ми виконали свій важливий обов'язок, ми призначили позачергові вибори в громадах. І тепер, колеги, хочу вам повідомити, що, як ви пам'ятаєте, були внесені як невідкладні два законопроекти Президентом України. Один з них вже отримав розгляд на комітеті, це є проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про запобігання корупції". Той законопроект, який дає змогу солдатів і молодший офіцерський склад звільнити від складання декларації

про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про запобігання корупції". Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги, підтримаємо українських військових. Прошу голосувати. За-209 Я, колеги, я ще раз тоді вам наголошу, це йдеться про те, щоб молодший офіцерський склад... Давайте одну хвилину, Герасимов, вам нагадайте просто. Артур, нагадайте про законопроект. З трибуни, з трибуни, Артур. Він визначений Президентом як невідкладний. Прошу, Артур. Шановні колеги, цей законопроект 6172 сьогодні був одностайно підтриманий комітетом, де керівником є Єгор Соболєв, для прийняття у першому читанні та зі скороченою процедурою до другого читання. Велике прохання підтримати сьогодні голосування у першому читанні. Чому? Тому що ми тоді отримаємо тиждень для того, щоб спокійно внести всі правки, врахувати всі зауваження, які були висловлені Дякую за увагу. Колеги, юристи мені пояснили, що це йдеться... не треба включати в порядок денний. Ми зранку його включили, він визначений як невідкладний. Я можу ставити його відразу на розгляд, даний законопроект. І тому я переходжу до розгляду проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про запобігання корупції". І запрошую до доповіді Представника Президента… (Шум у залі) Так, спочатку скорочена процедура. Так, це треба. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Будь ласка, 6172 Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, 200 – "за". Рішення прийняте. І запрошую до доповіді Представника Президента України у Верховній Раді Герасимова Артура Володимировича. Шановний пане Голово, шановні колеги, до вашої уваги пропонується проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (№6172), внесений Президентом України та визначений ним як невідкладний. Даним законопроектом пропонується встановити, що дія Закону України "Про запобігання корупції" не поширюватиметься на військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, за контрактами з числа осіб рядового, сержантського, старшинського і молодшого офіцерського складів, я маю на увазі лейтенанти, старші лейтенанти, молодші лейтенанти, капітани, а також курсантів вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі підрозділи військової підготовки. Необхідність внесення зазначеної зміни зумовлюється наступним. Згідно положень Закону України "Про запобігання корупції" військові посадові особи Збройних Сил України та інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань, за виключенням військовослужбовців строкової військової служби, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. Але давайте уявимо собі картину, коли командир танка, чи молодший лейтенант, чи рядовий, чи сержант-контрактник, сидячи на блокпосту, в бліндажі, в окопі, мають, по-перше, отримати електронний ключ, по-друге, знайти захищену електронну систему, заповнити декларацію і її розмістити у відкритому доступі на сайті НАЗК. ми маємо чітко розуміти, що це майже неможливо на передньому краї. По-друге, ми маємо розуміти, що в умовах, коли ми ведемо війну проти агресії Російської Федерації, ми у відкритий доступ можемо викласти дані тих, хто сьогодні знаходиться на лінії фронту. Враховуючи вище викладене, прошу вас сьогодні підтримати цей законопроект у першому читанні, а також проголосувати за підготовку його до другого читання за скороченою процедурою. Дякую за увагу. Дякую, пане Артуре. Я запрошую до співдоповіді заступника голови Комітету з питань запобігання і протидії корупції Ігоря Попова. Будь ласка, пане Ігорю. Шановна Ірина Володимирівна, шановні колеги! Сьогодні, 14 березня, відбулось засідання Комітету з запобігання та протидії корупції. Члени комітету, звичайно, розуміють проблему заповнення електронних декларацій нашими громадянами, які зараз знаходяться на передовій. Проте, в такому законопроекті формулювання повинні бути чіткі і однозначні. Наше завдання при прийнятті даного законопроекту – не створити безладу у тлумаченнях і не вивести з-під обов'язку декларування ті категорії громадян, які працюють на дійсно корупціогенних посадах. Тому комітет прийняв відповідне рішення. Перше. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу даний законопроект. Друге. Рекомендувати скорочену процедуру підготовки до другого читання. Ми всі розуміємо, що спливає термін подання декларацій. Саме тому ми повинні працювати швидко і оперативно. У членів комітету вже є поправки і пропозиції щодо тексту цього законопроекту. Саме тому ми плануємо створити робочу групу, яка оперативно розгляне пропозиції і членів комітету, і всіх народних депутатів та внесе збалансований і погоджений законопроект. Під час дискусії і обговорення цього законопроекту стало зрозуміло, що для вирішення проблеми не достатньо лише внести зміни до статті 3 Закону про запобігання корупції, але і до частини п'ятої статті 45 цього закону, яка визначає перелік осіб, які можуть бути звільнені від подання декларації під час проходження військової служби за місцем мобілізації з подальшим внесенням декларації після закінчення військової служби за місцем мобілізації. така законодавча ініціатива потребує корегування окремих норм у Законі України про військовий обов'язок і військову службу. Тому, якщо суб'єкт законодавчої ініціативи не заперечує, ми спільно з представником суб'єкта опрацюємо на робочій групі всі ці пропозиції і внесемо такий законопроект, який буде підтриманий у залі. Дякую.

цей законопроект у першому читанні. Сьогодні розглянув його комітет антикорупції. Але ми застерігаємо, щоб до другого читання у цьому законопроекті не з'явилися слова, коми і речення, які позбавили можливості заповнити електронні декларації людям, які протягом всього життя працювали на публічній службі, у тому числі в армії або у вищих навчальних закладах, і не хочуть цього робити. От за це застерігаємо комітет профільний, який готує цю справу. Дякую. Дякуємо за зрозумілу позицію, Дякую, в інших службах, які проходять постійно матеріально-технічні ресурси. І тому дійсно цей законопроект треба доопрацювати, щоб ті люди, ну, не потрапили до лав тих людей, які взагалі просто уходять від оподаткування і взагалі від Е-декларування. Тому дійсно всі ці поправки, треба їх доопрацювати і закон прийняти в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за позицію. Будь ласка, пан Німченко від "Опозиційного блоку".

Олександра Кужель, "Батьківщина". Шановні друзі! Треба читати законопроект, щоб зрозуміти, про що мова. Ми всі говоримо про те, ми хочемо цим законопроектом звільнити категорію від заповнення декларацій. В законі, в статті 1 написано зовсім інше. Цим законопроектом автор законопроекту хоче звільнити від дії Закону "Про запобігання корупції" даних осіб. Якщо ви хочете в разі необхідності звільнити їх від заповнення заповнення декларацій, то треба внести зміни не до 1 статті, а до статті 5… 45-го цього закону, частини п’ятої статті 45 до цього закону, яка визначає перелік звільнених від подання декларацій. Тому вважаємо неприпустимим, незалежно від того чи на війні люди, чи ні, не підпадати під дію Закону по запобіганню корупції, бо ми знаємо, що деякі повертаються з війни, привозять собі до сіл БТРи, танки, автомати або займаються продажою не якісних каски і, там, зброї. Я думаю, що треба тільки з цією поправкою, що внести зміни до 5 статті, де не подача електронної декларації, а не звільнення від Закону "Про запобігання корупції". Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я наголошую, рішення комітету – лишень за основу і так воно буде поставлене, буде змога змінити. І, колеги, я бачу багато рук, в мене є одне велике прохання до вас, у нас ще є постанова, про яку просила Оля Богомолець, вона стоїть наступна. Давайте ми зараз дуже коротко, буквально по 30 секунд, колеги. І я зараз дуже коротко прошу, одна хвилина Юрій Левченко, включіть мікрофон. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Було дуже правильно сказано виступаючим першим, що нелогічно, коли хлопці, які захищають нас в окопах, змушені шукати електронні ключі і подавати декларації. Це дуже правильно було сказано. От тільки проблема полягає в тому, що цей закон стосується зовсім іншого. Адже подання декларації є обов'язком не для всіх військових, а лише посадових осіб, тобто тих, які обіймають штатні посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків або які спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків згідно законодавства і так само …… говорять про те, що це виключно для людей, які в зоні бойових дій, тобто він буде стосуватися всіх. Як вже було сказано, мова йде не тільки про декларації, на превеликий жаль, а про все антикорупційне законодавство. Тому в мене пропозиція, шановний головуючий, шановні доповідачі, є пропозиція, якщо ви хочете, щоб закон пройшов в першому читанні, з голосу з першого читання під стенограму зачитайте, що він має стосуватися виключно питання декларацій людей, які знаходяться в зоні бойових дій. Все і тоді він пройде в першому читанні – це логічно.

категорія осіб, про яку згадується, це саме курсанти, солдати і ті люди, які в принципі не можуть бути дотичні до будь-яких корупційних діянь. Я це запевняю вас як людина, яка пройшла і курсантське життя, і офіцерське, і був в молодшому офіцерському складі, тому це неможливо просто апріорі. Єдине, звичайно, зацікавленість в тому, щоб і інші законопроекти, які визначають військову службу як особливий вид державної служби розглядали в цьому залі, зокрема, питання генетичної ідентифікації, яке пройшло перше читання і чекає на розгляд у другому читанні в цьому залі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, обговорення завершене, Артур Герасимов, автор вам треба 30 секунд? Будь ласка, 30 секунд Артур Герасимов і переходимо до прийняття рішення, прошу всіх зайти в зал і запросити всіх депутатів в зал. Шановні колеги! Прошу підтримати цей законопроект за основу зі скороченою процедурою підготовки до другого читання з врахуванням того, що на комітеті було прийнято рішення, що буде створена робоча група, яка буде займатися не тільки внесенням змін до статті 3 Закону про запобіганню корупції. А також до частини п'ятої статті 45 Закону "Про запобіганню корупції". Дякую. Отже, шановні колеги, переходимо до прийняття рішення, я прошу всіх зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (номер 6172) 6172) за пропозицію комітету за основу, колеги, лишень за основу. Всі пропозиції зможемо проговорити при підготовці до другого читання. Прошу підтримати 6172 за основу. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, з поправкою, яку озвучив Герасимов під стенограму… з поправкою, яку озвучив Герасимов під стенограму. Прошу голосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати. За-239 І тепер, колеги, розгляд за скороченою процедурою до другого читання це дуже важливо. Колеги, будь ласка, займіть робочі місця ставлю пропозицію розгляд до другого читання за скороченою процедурою. Колеги, дуже уважно 1 квітня останній термін, прошу проголосувати, прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Голосуємо, колеги. Голосуємо.

рішення прийнято перше читання. Бажаю плідної роботи до другого читання. Колеги, я вас дуже прошу залишатися на місцях у нас наступне є в порядку денному проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Раціональна фармацевтична політика…" (5601). Я дуже вас прошу, колеги, це буде дуже коротке питання, прошу підтримки і зараз я ставлю на голосування пропозицію розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За-200 Рішення прийнято. І я запрошую для доповіді голову Комітету з питань охорони здоров'я Богомолець Ольгу Вадимівну. Будь ласка, пані Ольго. Шановні колеги, Україна завжди була дуже потужним виробником лікарських засобів. І сьогодні в Україні працюють 110 компаній, які, власне, виготовляють лікарські засоби, але при тому Україна понад 70 відсотків лікарських засобів купує за кордоном. Ми вважаємо, що одне з першочергових наших завдань – це створювати в Україні робочі місця, і це можливо. І галузь охорони здоров'я може розвиватися не тільки на благо українців, а на благо всієї держави, створюючи нові робочі місця в фармацевтичній галузі, де середня заробітна платня сьогодні складає 10 тисяч гривень. Саме тому ми просимо вас від імені Комітету охорони здоров'я, просимо вас підтримати проведення парламентських слухань щодо розвитку фармацевтичної політики в Україні. Але прошу звернути вашу увагу, що проектом Постанови пропонується провести парламентські слухання 19 квітня. Але у зв'язку з тим, що згідно з календарним планом роботи ці два тижні після Великодня будуть непленарними, прошу під стенограму змінити дату проведення парламентських слухань на 24 травня. прошу підтримати та прийняти проект Постанови (реєстраційний номер 5601) з озвученою поправкою за основу і в цілому. дозволять нам сформувати національну політику і підтримати національного виробника для того, щоби українці не тільки отримувати якісні ліки своєчасно за доступною ціною, а і для того, щоб наша галузь стала, в тому числі і бюджетоформуючою – галузь фармацевтична. І дякую вам за підтримку. Дякую, пані Оля. Шановні колеги, це лишень підтримка проведення парламентських слухань, професійної розмови. Є необхідність для розмови? Будь ласка, Папієв Михайло. Включіть, одну хвилину, мікрофон, одну хвилину. Добре? Пане головуючий, я просив би вас не вносити зміни до Регламенту, тому що Регламент передбачає дві хвилини. І прошу передати слово Шурмі, народному депутату України. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні колеги, я думаю, що ми сьогодні повинні обов'язково підтримати проект постанови про проведення цих парламентських слухань, а саме про раціональну фармацевтичну політику та забезпечення населення ефективними, безпечними та доступними лікарськими засобами. Це пов'язано з тим, що кожного року виділяються мільярди гривень. Завдяки того, що коаліція проголосувала за Закон про передачу закупівлі міжнародним організаціям, за спрощену процедуру реєстрації, сьогодні ті кошти виводяться за кордон. Свідченням того є лист виконуючого обов'язки міністра. У 2016 році, коли не закуплено ліків взагалі, 4 мільярди виведені за кордон. На сьогоднішній день ми повинні підтримати національного товаровиробника, не все сьогодні вирішується переведенням грошей за кордон і отриманням... Будь ласка, 30 секунд. ШУРМА І.М. І отриманням медикаментів за кордоном. Нам дуже прикро, що в листопаді 2016 року три мільярди 800 мільйонів гривень переведені в "Bank of America" і по сьогоднішній день там знаходяться. Це підпис виконуючого обов'язки заступника міністра. В цьому році планується перевести ще 4 мільярди, 2017 рік ще 6 мільярдів. Що саме цікаве – те, що міжнародні організації ще й закуповують у наших

Тому ці парламентські слухання повинні бути можливістю виступити людям, які працюють в фармацевтичній промисловості, і підняти питання пріоритетності фінансування і підтримки нашої… Шановні колеги, особливо тим, які підтримують: шоста година, зараз депутати будуть просто виходити. І моє прохання говорити лаконічно якраз на те і спрямоване, щоб ми змогли прийняти рішення. Будь ласка, колеги, по-перше, не виходьте, почекайте кілька хвилин. Зараз від Радикальної партії, одна хвилина, Ігор Мосійчук. Потім одна хвилина від "Самопомочі". Будь ласка, пане Ігор. Фракція Радикальної партії буде підтримувати даний проект постанови. Але ми, перш за все, хотіли б звернути увагу на інше. Ми вимагаємо від уряду виконати обіцянку – і ввести безкоштовні ліки для пенсіонерів. Ми вимагаємо, щоб люди могли отримати безкоштовні ліки від серця, від головної болі. В аптеки заходять, як в музей, наші пенсіонери, тому уряд мусить виконати свою обіцянку. Ми вимагаємо притягнення до відповідальності фармацевтичної мафії, тому що насправді пенсіонер за останні копійки купує ліки, а там крейда, а не ліки. І третє. Ми вимагаємо притягнення до відповідальності тих, хто наживається на найнужденніших: на пенсіонерах. На моїй рідній Полтавщині в підприєм... Зараз в Національній поліції порушена кримінальна справа, розслідується, вкрали 40 мільйонів на закупці інсуліну, на закупці протезів і тому подібне. Керує цим підприємством представник найпростішої Соціал-демократичної партії Каплін, а його заступник Прядко. От ці люди мають нести кримінальну відповідальність і будуть нести кримінальну відповідальність! Дякую. Колеги, заключний виступ від "Самопомочі" – Ірина Сисоєнко. Через хвилину переходимо до голосування. Я продовжую засідання на 15 хвилин. Але за хвилину ми перейдемо до голосування. І це буде останнє наше голосування на сьогодні. Прошу залишатися в залі. І, будь ласка, пані Ірина. Включіть мікрофон. Шановні колеги! Парламентські слухання, це є добре. І фракція "Об'єднання "Самопоміч" буде голосувати за їх проведення. Але цього дуже мало. На початку 2017 року Прем'єр-міністр України пообіцяв всій Україні виділити 500 мільйонів гривень на реімбурсацію лікарських засобів. Я поясню, що таке реімбурсація. Це відшкодування повне або часткове вартості лікарських засобів. І ці 500 мільйонів є в державному бюджеті. Але, вже березень місяць і немає жодного механізму реалізації цього механізму для того, щоб кожна людина могла одержати кожну копійку, кожну гривню з цих 500 мільйонів у вигляді лікарських засобів на лікування гіпертонії, цукрового діабету, астми. Тож ми вимагаємо якомога швидше створити цей державний механізм, прийняти постанову Кабінету Міністрів і вирішувати ситуацію, яка є. Друге важливе питання. У нашій державі, окрім високої вартості лікарських засобів, так само дуже низький… Будь ласка, 30 секунд. СИСОЄНКО І.В. … низький рівень доходів громадян нашої держави, який не дає можливість купувати необхідні ліки. І, на жаль, парламентськими слуханнями ми не вирішимо цю проблему. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Раціональна фармацевтична політика та забезпечення населення ефективними, безпечними та доступними лікарськими засобами" з цією поправкою про дату, яку під стенограму голова комітету Оля Богомолець оголосила під час своєї доповіді. Прошу підтримати за основу і в цілому, колеги. Давайте об'єднаємося, давайте підтримаємо Комітет охорони здоров'я. Прошу голосувати 5601 за основу і в цілому. Голосуємо.

За-207 207, колеги. Зараз я поставлю на повернення. Будь ласка, хто не був на робочих місцях, будь ласка, займіть робочі місця. Колеги, будь ласка, займіть робочі місця, зараз я поставлю на повернення до голосування. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту постанови 5601. Колеги, я прошу всіх підтримки, всі, хто є в залі, щоб консолідувались. Прошу проголосувати за повернення до проекту постанови 5601. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати.

Колеги, якщо немає під дане рішення голосів, це є організаційне питання, ми можемо його поставити в будь-який інший день, організаційне питання. Колеги, я ще раз поставлю, якщо не буде голосів, ми дане питання відкладемо. Прошу, колеги, сконцентруємося ще раз. Ставлю пропозицію повернутись до проекту Постанови 5601 про парламентські слухання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу голосувати, колеги, прошу підтримати.

статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про входження народного депутата України Юрія Буглака до складу депутатської фракції Партії "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді України восьмого скликання. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Сьогодні був важкий день, складний день, але ми змогли прийняти надзвичайно важливі рішення. Особливо вітаю наш великий поступ по питанню місцевого самоврядування. Завтра о 10 годині ми продовжимо нашу роботу, і завтра о 10 годині я запрошую всіх в зал для продовження нашої роботи. Дякую.